Уважаеми народни представители, на Председателския съвет обсъдихме доста динамична програма за периода 3-5 юли 2013 г. г. Искам да Ви уведомя, че няма постъпили предложения от парламентарните групи по реда на чл. 49, ал. 7 от правилника. 1. Прекратяване пълномощията на народен представител. представител. 2. Проекти за решение за избиране на постоянни комисии на Народното събрание – продължение. 3. Проект за решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната Асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество. 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати. Вносител – Министерският съвет. съвет. 5. Проект за решение за удължаване на мандата на Временната анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползването на правителствения „Авиоотряд 28” и въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната в случаите на ползване не за целите на въоръжените сили за периода август 2009 – март 2013 включително да провери кога, по какви дестинации в страната и чужбина, с каква цел, в какъв състав, с какъв разход на финансови средства са били ползвани въздухоплавателни средства на авиоотряда и Министерството на отбраната. отбраната. 6. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. Вносители – Сергей Станишев и група народни представители; Антон Кутев и група народни представители. представители. 7. Проект за решение за утвърждаване на вътрешни правила за реда и работата на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. 8. Проект Проект за решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса Пламен Цеков на основание чл. 19, ал. 4, т. 3 от Закона за здравното осигуряване. Вносител – Мая Манолова и група народни представители. представители. 9. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”. Вносители – Сергей Станишев и Лютви Местан; друг законопроект с вносител Цветан Цветанов и група народни представители. Предложението е това да бъде точка втора за четвъртък. четвъртък. 10. Проект за решение за даване на съгласие за участието на Република България в увеличаването на капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие. Вносител – Министерският съвет. съвет. 11. Проект за решение за налагане на мораториум върху заповедите за премахване и забрана ползването на незаконни строежи, използвани за жилищни нужди в урбанизираните територии, както и незаконни строежи в държавни, общински и частни имоти на територията на рибарските селища, изградени по Черноморското крайбрежие. Вносител – Сергей Станишев и група народни представители. 12. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Вносител – Сергей Станишев и група народни представители. 13. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги. Вносител – Министерският съвет. 14. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. Вносители – Христо Монов и Петър Кънев. 15. Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Министерството на вътрешните работи за периода от 1 януари до 31 май 2013 г. Вносител – Волен Сидеров и група народни представители. Имаше две предложения по ал. 3 на чл. 49 от правилника, които са включени в програмата, предложена на Председателския съвет. Моля режим на гласуване за Програмата за работата за периода 3-5 юли

Както Ви съобщих, по ал. 3 има предложение от народния представител Атанас Мерджанов във връзка с проекти за решение за избиране на постоянни комисии. Включени са в програмата като точка трета. Има и предложение от народния представители Деница Златева – Проект за решение за избиране на Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната Асамблея за Черноморското икономическо сътрудничество,

Законопроект за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. Вносители са Сергей Станишев и група народни представители. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Вносители са Сергей Станишев и група народни представители. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Законопроект за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Вносители са Сергей Станишев и група народни представители. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване. Вносители са Сергей Станишев и група народни представители. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Законопроект за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор. Вносители са Христо Монов и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за морско търговско корабоплаване. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. Вносители са Антон Кутев и група народни представители. Водеща е Комисията по труда и социалната политика.

Вносители са Христо Монов и Петър Кънев. Законопроектът ще бъде разпределен на Комисията по образование и наука след създаването й. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Вносители са Михаил Миков и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Проект за решение относно удължаване с един месец срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползването на правителствения „Авиоотряд 28” и въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната в случаите на ползване не за цели на Въоръжените сили за периода август 2009 – март 2013 г., включително да провери кога, по какви дестинации (в страната и чужбина), с каква цел, в какъв състав, с какъв разход на финансови средства са били ползвани въздухоплавателните средства на авиоотряда и Министерството на отбраната. Вносители са народния представител Венцислав Лаков и група народни представители. Проект за решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса Пламен Цеков на основание чл. 19, ал. 4, т. 3 от Закона за здравното осигуряване. Вносители са Мая Манолова и група народни представители. Проект за решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество. Вносители са Янаки Стоилов и Деница Златева. Проект за решение за утвърждаване на Вътрешни правила за реда и работата на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Вносител е Димитър Дъбов. Проект за решение Проект за решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в урбанизираните и извън урбанизираните територии на устройствени зони „А” и „Б” по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с местно и национално значение. Вносители са Сергей Станишев и група народни представители.

До момента функционираме с временните секретари, така че ще помоля парламентарните групи да организират една контактна група, за да може през тази седмица да изберем и постоянни секретари на Народното събрание. Още съобщения: На 2 юли 2013 г. в Народното събрание е постъпило искане от Главния прокурор на Република България за даване на разрешение

пред мен беше депозирано заявление от народния представител Щерев. В него господин Щерев изразява писменото си съгласие по смисъла на чл. 70, ал. 2 от Конституцията за снемане на имунитета му като народен представител, избран в Четиридесет и второто Народно събрание във връзка с постъпилото искане на Главния прокурор. В изпълнение на изискванията на чл. 132, ал. 4 от правилника, ще изпратя писмо до Главния прокурор, с което ще го уведомя за постъпилото заявление от народния представител господин Щерев. На 28 юни 2013 г. от Националния статистически институт е постъпила информация, съдържаща резултати от статистически изследвания относно: общ индекс на цени на производител в промишлеността и индекси на цени на производител на вътрешния пазар за май 2013 г.; - бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията и услугите през юни 2013 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Заповядайте за процедура. Заповядайте, господин Александров. пореден ден – да предложим на процедурно гласуване пряко излъчване днес на нашето пленарно заседание по БНТ и БНР, като това бъде за целия ден. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Александров. Направено е процедурно предложение за пряко предаване на заседанието на Народното събрание по Българската национална

от Конституцията на Републиката господин Явор Гечев – народен представител от 8. Добрички многомандатен избирателен район, е подал оставка пред Народното събрание.

Прекратява пълномощията на Явор Илиев Гечев като народен представител от 8. многомандатен изборен район, Добрички.”

постъпили са две предложения с вносители Янаки Стоилов и Камен Костадинов решения за избиране на Комисия по образованието и науката и съответно Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите. Моля вносителите да ни запознаят. Заповядайте, уважаеми господин Стоилов. Господин председател, първо ще предложа от страна на Коалиция за България членове на Комисията по образованието и науката и участници в нейното ръководство, а другата комисия, която обявихте, тъй като още днес ще внесем предложение, което засяга промяна в правилника за Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите, вероятно ще се наложи да бъде гласувана в някои от следващите дни. Още сега искам да обявя нашето намерение. Ако има определени виждания и коментари, те да бъдат направени по повод избора на комисия. Ние се съобразяваме с част от повдигнатите въпроси в обществото и затова смятаме едната комисия да бъде по правата на човека и жалбите на гражданите, а отделно да има Комисия по вероизповеданията и парламентарна етика. Това налага промяна в правилника, която ще бъде подготвена и внесена от нас, заедно с колегите от Парламентарната група на Движението за права и свободи. Предлагам съставът на Комисията по образованието и науката

Благодаря, господин Стоилов. Моля господин Костадинов да направи Уважаеми господин председател, солидаризираме се с това, което господин Янаки Стоилов направи като уточнение - че предлагаме Комисията по вероизповеданията, правата на човека и жалбите на гражданите да бъде избрана след промяна в Правилника, след което се надявам той да бъде подкрепен и тя да смени своето наименование. В тази връзка по отношение на Комисията по образованието и науката предлагам от името на

МИКОВ: От изложеното дотук става ясно, че вносителите предлагат да не разглеждаме избора на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите с оглед на промени в правилника при структуриране на комисиите. Така че в тази точка от дневния ред ще разгледаме само Проекта за решение за избиране на Комисията по образованието и науката. Има ли някакви изказвания по направените предложения за персонален състав? Не виждам. Ще Ви запозная с Проекта за решение, който ще поставя на гласуване: „РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по образованието и науката Народното събрание на основание

както следва: за председател Ваня Добрева, за заместник-председатели господин Милко Багдасаров, проф. Алиосман Имамов и проф. Станилов. Членове: Валентина Богданова, Мариана Бояджиева, Пламен Славов, Светла Бъчварова, Хами Хамиев, Шендоан Халит, Татяна Буруджиева и доц. Любомир Владимиров.“ Има ли пропуснат някой от предложените от парламентарните групи?

Уважаеми народни представители, с оглед направеното предложение няма да обсъждаме втория Проект за решение за избор на другата комисия, преди да бъдат предложени и обсъдени съответни корекции в Правилника на Народното събрание.

Давам думата на госпожа Златева да представи Проекта за решение

процедури. „РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество в състав от 5 членове, както следва: за Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ – един; - за Парламентарната група на Коалиция за България – двама; - за Парламентарната група на Движението за права и свободи – един; - за Парламентарната група на Партия

Благодаря Ви, уважаема госпожо Златева. Уважаеми народни представители, имате думата за изказвания по така представения проект за решение.

Само да отбележа, че е изключително важно да се окомплектова тази делегация, защото в края на десетдневката в София ще се състои

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на Коалиция за България предлагам за членове на делегацията господин Петър Кънев и господин Пенко Атанасов, като господин Петър Кънев е нашето предложение за ръководител на делегацията.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи предлагам господин Рамадан Аталай за член на делегацията в

От Парламентарната група на ГЕРБ няма предложения. Господин Костадинов, заповядайте.

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Р Е Ш И: 1. Избира Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество в състав от 5 члена, както следва: за Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ – един; - за Парламентарната група на Коалиция за България – двама; - за Парламентарната група на Движението за права и свободи – един; - за Парламентарната група на Партия „Атака” Избира състав и ръководство на делегацията, както следва: - Петър Кънев – ръководител на делегацията; - Рамадан Аталай – заместник-ръководител на делегацията; Пенко Атанасов – член на делегацията; - Николай Александров – член на делегацията.” Моля Ви, режим на гласуване за персоналния състав на Постоянната Постоянната делегация в ПАЧИС.

представители: за 112, против и въздържали се няма. Честито на избраните – да ни представляват достойно в Асамблеята на Черноморското икономическо сътрудничество. Приключихме и с тази точка от дневния ред. Уважаеми народни представители, преминаваме към точка четвърта от седмичната ни програма, а именно: първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, внесен от Министерския съвет Пред мен е докладът на Комисията по бюджет и финанси, която е водеща. Искам да обърна внимание, че Комисията по икономическата политика и туризъм, Комисията по правни въпроси и Комисията по европейските въпроси, на които е бил разпределен още този закон, не са представили, не са имали възможност, не са заседавали – нормално е, своите доклади. Така че дори и след първото гласуване, обръщам внимание на народните представители да се запознаят с тези доклади, след като бъдат изготвени от съответните комисии.

Странно смущение настъпва, когато се стигне до рутинни процедури. Преди да Ви дам думата, ще помоля от Канцеларията да се обадят в Икономическото министерство или водещото министерство, за да дойде някой представител на изпълнителната власт. Ако не може министърът, заместник-министър да дойде тук

министрите да следят програмата и когато е необходимо – министър или съответно заместник-министри, да се явяват в залата на Събранието. Заповядайте, уважаеми господин Кънев, за да представите доклада. ДОКЛАДЧИК

На заседание, проведено на 26 юни 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати. На заседанието присъстваха: от Министерството на финансите: Людмила Петкова – заместник-министър, Милена Бойкова – директор на дирекция „Държавен дълг и финанси”, Елена Петрова – държавен експерт в дирекция „Държавен дълг и финанси”; от Комисията за финансов надзор: Ангел Джалъзов – заместник-председател, Евгени Точев – директор на дирекция „Правна”, Димитър Койчев – директор на дирекция „Международно сътрудничество”, Мариян Иванов – експерт в дирекция „Международно сътрудничество”; от БНБ – Управление „Банков надзор”: Тихомир Тимнев – директор на дирекция „Правно обслужване и административна дейност”, Атанас Иванов – експерт в дирекция „Правно обслужване и административна дейност”, Екатерина Гигова – експерт в дирекция „Правно обслужване и административна дейност”; от Асоциация на българските застрахователи: Антоанета Димоларова и Христо Христов. Законопроектът беше представен от представителите на вносителя. Настоящият Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на няколко директиви на Европейския парламент и на Съвета, които осигуряват възможност за упражняването на подходящ допълнителен надзор върху застрахователните и банковите групи, включително когато те са част от финансов холдинг със смесена дейност. Със законопроекта се предвиждат промени в дефинициите за „поднадзорно лице” и „финансов сектор” и се въвеждат дефиниции за „презастраховател” и „лице, управляващо друго предприятие за колективно инвестиране”. Регламентира се включването в обхвата на допълнителния надзор на управляващите дружества и на лицата, управляващи други предприятия за колективно инвестиране, по начина и в степента, в която са включени финансовите институции. При изчисляването на праговете за идентифициране на финансов конгломерат те следва да се включат към сектора, към който принадлежат в рамките на групата, а ако не принадлежат към нито един сектор в рамките на групата, да се прибавят към най-малкия финансов сектор. Към досегашните критерии „структура на доходите” и „задбалансови дейности”, използвани при изчисляването на праговете за идентифициране на финансов конгломерат, със законопроекта се добавя критерият „обща стойност на управляваните активи”, с който също може да бъде заменен критерият „балансово число”, съответно да бъде прилаган заедно с него, ако по преценка на надзорните органи тези параметри са значими за целите на допълнителния надзор. С оглед прилагането на изключенията при упражняването на допълнителен надзор въз основа на анализ на риска се въвежда ново изключение, че когато най-малкият сектор в групата не надвишава левовата равностойност на 6 млрд. евро, макар да покрива останалите прагове, за да бъде идентифицирана като финансов конгломерат, по общо съгласие с другите компетентни органи, Българската народна банка и Комисията за финансов надзор могат да не я разглеждат като такъв. За да се гарантира упражняването на ефективен допълнителен надзор върху поднадзорните лица, принадлежащи към финансов конгломерат, законопроектът въвежда изискване към поднадзорните лица на ниво финансов конгломерат да предоставят поне веднъж годишно на Българската народна банка, съответно на Комисията за финансов надзор, детайлна информация за правната, управленската и организационната структура на групата, включително относно поднадзорните лица, нерегулираните дъщерни дружества и значимите клонове. Надзорните органи от своя страна следва да предоставят така получената информация на Съвместния комитет на европейските надзорни органи. Законопроектът регламентира създаването на надзорни колегии за финансов конгломерат с оглед осигуряването на допълнителен принос към действащите надзорни колегии за банковата група, съответно комитетите за координация за застрахователна група в конгломерата. Доколкото с този законопроект, в съответствие с няколко секторни директиви се извършват и промени, които са идентични за банките, инвестиционните посредници и застрахователите, с настоящия законопроект се предлагат и промени в Закона за кредитните институции, Закона за пазарите за финансови инструменти, в Кодекса за застраховането и Закона за договорите за финансово обезпечение. На поставените от членове на комисията въпроси представителите на вносителя отговориха изчерпателно. По време на обсъждането представителите на Асоциацията на българските застрахователи заявиха желание да представят свое становище на комисията между първо и второ четене на законопроекта. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „за” – 11 народни представители, „против” и „въздържали се” – няма. Въз основа на изразената подкрепа при обсъждането на законопроекта и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати.”

Не виждам. На основание чл. 51, ал. 2, т. 4 предлагам отлагане на разискванията по този закон, докато не се яви представител на вносителя от Министерския съвет

Благодаря Ви, народни представители: за 75, против няма, въздържал се 1. Разискванията по тази точка от седмичната програма се отлагат до явяването на представител на вносителя.

и въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната в случаите на ползване не за целите на въоръжените сили за периода август 2009 – март 2013 г., включително да провери кога, по какви дестинации в страната и чужбина, с каква цел, в какъв състав, с какъв разход на финансови средства са били ползвани въздухоплавателни средства на авиоотряда и Министерството на отбраната.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Проектът за решение, който предлагаме, е за удължаване с един месец работата на комисията с най-дългото име в този Парламент, а и от предишните може би. Това се налага от огромния обем информация, който до момента е постъпил и продължава да постъпва в нашата комисия. Работим с над 20 институции и организации и получаваме изключително много материали. За Вас може би ще е интересно какво сме свършили досега в рамките на дейността на тази комисия. Установихме, че бившият министър-председател е летял 422 пъти на крилете на властта на „Авиоотряд 28”. че са извършени 69 полета с въздухоплавателни средства на военновъздушните сили – не за целите на армията. Установихме част от дестинациите. Те са: ловните стопанства „Воден”, „Паламара”, „Ормана”, както и резиденциите „Шабла” и Евксиноград. Установихме полет с предизборна цел, извършен през 2011 г. с хеликоптер „Кугар” от Пловдив до Плевен. Установихме полети в чужбина за партийни срещи на Европейската народна партия, в които е участвало предишното управление. Предстои обаче много работа и тя е главно в насоката да отговорим с каква цел, в какъв състав и с какъв разход на финансови средства са били ползвани въздухоплавателните средства. Това наистина е къртовски труд и затова предлагаме удължаване срока

вчера на заседанието се обединихме около този срок. Готови сме и за други предложения. Искам само да Ви кажа, че бившият министър-председател Бойко Борисов е поканен да бъде изслушан следващия вторник с единодушно решение на комисията. Ставаме Ставаме свидетели на това, че институциите си прехвърлят топката и бягат от отговорност. Имаме някакви постъпващи данни, че е била укривана информация. Въобще предстои ни много работа, моля Ви сериозно да се отнесем и да удължим срока на работа на комисията. Благодаря Ви.

наистина да се удължи, не след един месец пак да обсъждаме тази точка. Заповядайте, господин Кутев.

важни неща. Едното от тях е, че всички полети, включително и тези на „Бистришките тигри”, с изключение на три полета, които не са толкова съществени, са ставали с изричния подпис или съгласие и нареждане на министър-председателя Бойко Борисов. Тоест идеята, че Борисов не е знаел за полета на „Бистришките тигри”, е меко казано несъществена. Той не само, че е знаел, но както казах, навсякъде подписите, тук-там има и устни нареждания, но всички те – и писмените, и устните, са давани от Бойко Борисов, така че достатъчно добре е знаел за какво става дума. Второто, което установихме допълнително, освен това, което господин Лаков каза, е, че голяма част от тези полети, сега ще уточним точно каква, са били плащани допълнително от различни институции, които са го ползвали. Но, първо, това плащане е било незаконно, защото авиоотрядът няма право на търговска дейност и съответно няма как да се прави това плащане и, второ, е било непълно, но са плащали само част от разходите, което означава на практика, че с личния подпис на Бойко Борсов е ощетяван бюджетът и то в особено големи размери. Какви са точно размерите и как ще продължи нататък, това е нещо, което ще трябва да установи комисията. Именно затова ни трябва този допълнителен срок. Едно от най-интересните неща, които също налагат удължаване срока на комисията, е фактът, че в момента институциите в България – тези, с голяма част от които работим в комисията, продължават, според мен, да злепоставят българската държава всъщност, защото те представляват държавата. Аз не мога да си представя, че на едно място могат да се съберат представителите на РВД „Ръководство на въздушното движение”, на НСО – Националната служба за охрана, и то лично председателят й, на летище София и на Авиоотряд 28, и всички те в един глас да заявят, че има една трета от полетите – вътрешните полети на авиоотряда, за които, видиш ли, не могат да установят кой е пътувал с него. Ако тези служби не могат да установят кой е пътувал с авиоотряда, това означава, че ние имаме тежък пробив в националната сигурност. Няма нито един граждански полет през този период, за който да не може да се установи кой е летял с него, включително може да се установи кой на кое място е седял.

Авиоотряд 28 с цялото си ръководство, „Ръководство на въздушното движение” и куп други, които сме изслушали, тези служби не могат да установят кой е летял на борда на самолетите на авиоотряда.

ако се наложи удължаване, и тъй като все пак има някакъв период, който засега за мен не е предвидим през лятото, когато Народното събрание ще бъде във ваканция, затова моето предложение към залата е да удължим срока на работата на комисията до 30 септември

Благодаря, господин председател. Ще направя подкрепящо изказване към предложението на колегата Антон Кутев. Оказа се, че нашата комисия трябва да разкрие може би една от най-пазените тайни в държавата, а именно какъв е бил съставът на полетите на Авиоотряд 28, колкото и парадоксално да звучи това. Освен екзотичните дестинации, в търсене съответно на Дядо Коледа, и няколко ловни излета, на които се натъкнахме, въпреки ясно разписаните функции в закона и в Устройствения правилник на Авиоотряд 28, и въпреки че много ясно е казано кои са полетите със специално предназначение,

Тъй като едно от нещата, които ще свърши комисията, е да направи препоръки относно липсващата правна регламентация на дейността на авиоотряда, искам да Ви помоля да помолите министър-председателя докато не променим реда, да обърне внимание на лицата, ползващи специализирания превоз за тяхната сигурност, защото сега действащите правила на институциите явно не могат да гарантират тяхната сигурност. Аз поне съм притеснен за нашите правителствени лица, тъй като се оказа, че никой в момента не може да даде информация когато летят с Авиоотряд 28, кой пътува с тях и в крайна сметка кой ги придружава, а това, според мен, представлява наистина заплаха за тях. Помолете господин Орешарски и подопечните му служби да внимават докато променим реда и начина, по който функционира Авиоотряд 28, с грижа за сигурността за хората, които ни управляват. Благодаря Ви, уважаеми господин Бойчев – ще предам на министър-председателя Вашите сериозни притеснения, и една препоръка – да се пазят, разбрах, в кабинета. Това да му предам – ще му предам. Има ли други изказвания?

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, това, което чуваме тук, би трябвало да стане тема за някакъв страхотен роман за това как административният произвол в няколко служби в България, на чиято основа се крепи сигурността на държавата, сигурността на държавата, е създал пълната безотговорност на шефовете на тези служби. Аз няма да бъда толкова етичен като господин Жельо Бойчев,

Уважаеми колеги, тази комисия ще си свърши работата. Всички ние сме убедени в това. Имам апел към нея. При всяка една дейност, дейност, която не е била регламентирана и има достатъчно доказателства, да не чакаме завършване на работата на комисията. когато доказателствата са очевадни, не бива ние да ги таим – не, ние не трябва да чакаме, а трябва да се изнасят, за да се знае от българския народ как е ползвано, поради лични и всякакви други амбиции, неговото богатство. Защото това е богатството на българския народ, който е позволил лукса на тези да си купят спокойствието, да летят спокойно и още да им стоят джапанките в някои от вертолетите. Уважаеми народни представители, обръщам се към лекуващия, общопрактикуващия или личния лекар на господин бившия премиер Бойко Борисов. Стресовите ситуации, в които беше попаднал човекът, многото време прекарано във въздуха – над 450 часа, са довели наистина до тежко нарушение и обективиране на високите стойности на кръвното му налягане, за което той лежа в болница. Уважаеми господа лекари, колеги, и всички, които се занимавате със здравното състояние на господин Бойко Борисов! Имайте предвид, че етиологичната причина е точно тази да летиш, когато си искаш, по всяко време, и да не правиш нищо, а да се радваш на собственото си благополучие. Благодаря Ви.

вече е факт. Имах среща с главния прокурор и му предоставих първите материали, постъпили в комисията. Става дума за случая с „Бистришките тигри”, за нерегламентирани заявки и искания за търговски полети, полети, за справка за проведените полети на Военновъздушните сили. Всичко това вече е предадено в прокуратурата. Продължаваме да действаме в ход, в крачка и всички новопостъпили материали отиват и там. Както знаете, има образувани две досъдебни производства – едното е към Авиоотряд 28, другото е към Военновъздушните сили, съответно към военната и цивилната прокуратура. Нещата се движат. Имам уверение, че ще получавам и обратна информация от главния прокурор. Колкото до диагнозата, когато питате, ясно е кой е лекарят. Вие

Благодаря Ви, господин председател. Колежки и колеги! Благодаря Ви, господин Лаков. Аз наистина леко съм пострадал във времето, в което съм получавал информацията. Благодаря на Вас и на тези, които го правят в момента. Адмирирам такъв тип действия. Що се отнася до това, като лекар непременно ще се включа в изслушването, за да бъда там и да помагам на господин Бойко Борисов да не му играе кръвното.

председател, уважаеми колеги! Господин Лаков, при разговори с жители на община Долни Чифлик и жители на Гроздево ми беше зададен въпрос, който те искаха да бъде поставен. Става въпрос Става въпрос за честите дестинации и кръженето на хеликоптери над село Гроздево. Едновременно с това има дублиране по земя на ескорти на бившия министър-председател. Жителите на това китно селце, намиращо се в община Долни Чифлик, желаят да бъдат предоставени данни

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, ползвам формата на реплика, за да отговоря на господин Андреев. Направихме усилия да проверим колко са стрували наземните кортежи, съпътствали всеки един полет. полет. Знаете, че кортежите на НСО вървят по земята празни, докато ВИП лицето лети във въздуха. Оказа се, че НСО нямат такава информация, не водят такава статистика. Ако искаме да получим Това нещо също изисква време. Имам амбицията да го направим.

каква цел са летели до там – за султански лов ли става дума, за разходка, за въздушна екскурзия ли? Това също е аргумент да помоля за удължаване с необходимия срок на работата на комисията. Благодаря. Благодаря, господин Лаков. Втора реплика – заповядайте.

В края на миналото лято при посещение в Севлиевското село Ловнидол хеликоптерът с отличителните знаци на държавата кацна в Севлиево. Тогавашният Тогавашният премиер Борисов дойде с кортеж и се върна с кортеж. Хеликоптерът прелетя празен от София до Севлиево и се върна празен от Севлиево до София. Явно това е било практика на предишното правителство, на предишния премиер. Надявам се комисията да обърне внимание на тези проблеми. Това беше втората реплика. Трета реплика има ли? Господин Андреев има право на дуплика, ако желае.

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Удължава с един месец срока за дейност на Временната анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползването на правителствения Авиоотряд 28 и въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната в случаите на не за цели на Въоръжените сили за периода август 2009 – март 2013 г. включително да провери кога, по какви дестинации (в страната и чужбина), с каква цел, в какъв състав, с какъв разход на финансови средства са били ползвани въздухоплавателните средства на авиоотряда и Министерството на отбраната.” Това е проектът

Пристъпваме към дебата по законопроекта. Има ли

има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2011/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г., с оглед осигуряване на възможност за упражняване на подходящ допълнителен надзор върху застрахователните и банковите групи, включително когато те са част от финансов холдинг със смесена дейност. Тук искам да кажа, че задължението за България да транспонира директивата, както и за всички държави членки, е 10 юни 2013 г., така че ние сме вече в малко закъснение с това изискване. Със законопроекта се предвиждат следните по-съществени промени. Първата е промяна в дефинициите за „поднадзорно лице” и „финансов сектор“ и въвеждане на дефиниции за „презастраховател“ и „лице, управляващо друго предприятие за колективно инвестиране.“ Регламентира се включване в обхвата на допълнителния надзор на управляващите дружества и лицата, управляващи други предприятия за колективно инвестиране, по начина и в степента, в която са включени други финансови институции. Въвеждат се нови изключения от обхвата на директивата със съгласие на компетентните институции, когато това не препятства постигането на целите на допълнителния надзор. Въвежда се изискване за засилен обмен на информация с цел гарантиране упражняването на ефективен допълнителен надзор върху поднадзорните лица, принадлежащи към финансов конгломерат. Провеждат се периодични стрес тестове на ниво финансови конгломерати, като преценката относно целесъобразността, параметрите, отразяващи специфичните групови рискове и периодичността на провеждането на стрес тестовете за отделния финансов конгломерат е на координатора. Регламентира се създаване на надзорни колегии за финансовите конгломерати с оглед осигуряване на допълнителен принос към действащите надзорни колегии за банковата група, съответно комитетите за координация на застрахователна група конгломерат. С промените, които се предлагат в този Закон за изменение и допълнение, се очаква да се засили нормативната уредба за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, което ще доведе до стимули за по-ефективно управление на риска и съответно по-ефективни практики. На свой ред това би следвало да доведе до подобряване на конкурентоспособността на финансовите групи от Европейския съюз в международен план и респективно до ограничаване на рисковете за финансовата стабилност и на евентуалните разходи за обществото. С предвиденото изключение от обхвата някои от по-малките финансови групи от Европейския съюз ще могат да бъдат изключени от обхвата на допълнителния надзор, като по този начин ще могат да се възползват от по-ниските разходи за спазване на изискванията, а, от друга страна, разходите за спазване на тези изисквания за големите групи биха могли да се увеличат. Но що се отнася до клиентите на съответната финансова група, очаква се допълнителните разходи да са незначителни. В заключение искам да кажа, че законопроектът няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет. Благодаря Ви, госпожо Елкова. Колеги, чухте изложение от името на вносителя.

закривам дебатите и ще пристъпим към гласуване. първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати,

Другият законопроект е с вносител Антон Кутев и група народни представители, внесен на 28 юни 2013 г. Колеги, законопроектите са разпределени

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по външна политика, Комисията по европейските въпроси и контрол над европейските фондове и Комисията по бюджет и финанси. Има доклад само от водещата комисия, което от формална гледна точка е достатъчно, за да можем да разгледаме законопроектите. Моля госпожа Нинова да докладва становището на комисията.

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъде допусната в залата госпожа Елка Димитрова – директор на дирекция „Политика на пазара на труда” в Министерството на труда и социалната политика. Колеги, моля, режим на гласуване за направеното процедурно предложение.

„ДОКЛАД по законопроекти за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 354-01-30, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 26 юни 2013 г., и № 354-01-33, внесен от Антон Кутев и група народни представители на 28 юни 2013 г. Комисията по труда и социалната политика на свое извънредно заседание, проведено на 2 юли 2013 г., разгледа и обсъди законопроекти за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 354-01-30, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 26 юни 2013 г., 354-01-33, внесен от Антон Кутев и група народни представители на 28 юни 2013 г. На заседанието присъстваха: Хасан Адемов – министър на труда и социалната политика, Росица Янкова – заместник-министър на труда и социалната политика,

Димитър Бранков – заместник-председател на Българската стопанска камара; Нина Чимова – отдел „Правен” на Министерството на вътрешните работи; Диана Найденова, Даниела Алексиева и Юлия Симеонова от Конфедерация на независимите синдикати в България; Паунита Петрова – Конфедерация на труда „Подкрепа”. Народните представители гласуваха обсъждането на двата законопроекта да протече едновременно, защото третират една и съща материя. С първия законопроект, № 354-01-30, представен от Корнелия Нинова, се цели да се стимулират работодателите да наемат млади хора на работа, които влизат за първи път на трудовия пазар. В посочения случай се предлага държавата да стимулира работодателите чрез заплащане за определен период от време от 6 до 18 месеца, на част от осигурителните вноски за сметка на работодателя срещу задължението за продължаване на трудовия договор на работника за още една година. Предлага се средствата, които следва да бъдат предоставени на работодателя, да бъдат в размер на 30 на сто от дължимите осигуровки за сметка на работодателя за първите 6 месеца, 50 на сто за следващите 6 месеца и 75 на сто за последните 6 месеца. Предлаганата мярка е различна по характер и съдържание от прилаганата досега по чл. 36 от Закона за насърчаване на заетостта. Финансовите разчети показват, че за периода октомври-декември 2013 г. ще са необходими около 570 хил. лв. за включване на 5000 лица, като средствата могат да бъдат осигурени чрез преразпределение на неусвоени средства по отделни програми и мерки в рамките на утвърдените средства по Националния план за действие по заетостта за 2013 г. Разчетите са направени при възнаграждение, равно на минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица 420 лв. и включени осигурителни вноски както за сметка на работодателя, така и 12% за сметка на държавата. Необходимите финансови средства за 2014 г. са около 4 млн. лв. За 2015 г. ще са необходими 3,5 млн. лв. за приключване на 18-месечния период на заетите от предходната от предходната година и за наемане на нови 5000 лица. За 2016 г. ще са необходими около 4 млн. лв. за приключване на периода на субсидирана заетост на втората група от 5000 лица. Необходимите за 2014 и следващите години средства следва да се осигурят при планиране на дейностите и необходимите средства за изпълнението на Националния план за действие по заетостта за съответната година. Със Заключителната разпоредба се предлага законопроектът да влезе в сила от 1 октомври 2013 г. Вторият законопроект, № 354-01-33, представен от Антон Кутев, предвижда да се насърчи младежката заетост, да се осигури по-широк достъп на работодателите до участие в мерки за насърчаване на заетостта и да се създадат условия за подобряване на взаимодействието между институциите с цел оказване на своевременна подкрепа за включване в заетост и обучение на младите хора, които не учат и не работят. Промените са важна част от мерките в изпълнение на Националната инициатива „Работа за младите хора в България” 2012-2013 г. и на ангажиментите на България в съответствие с препоръката на Съвета на Европейския съюз от април 2013 г. за създаване на „Гаранция за младежта”. В изпълнение на Плана за действие за 2013 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз, със законопроекта се въвеждат изискванията на Директива 2011/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава членка и относно общ набор от права за работници от трети държави. Регламентира се обменът на информация между министъра на труда и социалната политика, министъра на образованието и науката и изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за целите на изпълнението на държавната политика по заетостта. Въвеждат се нови мерки на пазара на труда с цел насърчаване на младежката заетост. Регламентира се изплащането на стипендия за участващите в мотивационно обучение. Усъвършенства се законовата уредба на чиракуването. Уреждат се нови моменти на финансиране на активната политика по заетостта. Хармонизира се българското законодателство в областта на трудовата миграция на чужденци – граждани на трети държави, на територията на Република България С Преходните и заключителните разпоредби се правят и необходимите изменения и допълнения в съответните свързани закони, както следва: - Закон за чужденците в Република България; - Закон за българските лични документи; - Закон за професионалното образование и обучение. Параграфи 14, 19 и 20, точки 1, 3, 4, 7, 12 и 13 от закона влизат в сила от 24 декември 2013 г., а § 20, точки 6, 8, 9, буква 10, буква „а” и 11 влизат в сила от датата на влизането в сила на решението на Съвета на Европейския съюз за пълното прилагане от Република България на Шенгенското законодателство. Очакваните резултати от предложените изменения и допълнения на Закона за насърчаване на заетостта са ограничаване на младежката безработица, включване на по-широк кръг от работодатели в насърчителни мерки за заетост, подобряване на качеството на посредническите услуги и подобряване на взаимодействието между институциите с цел повишаване ефективността на активната политика на пазара на труда. В хода на дискусията министър Адемов подчерта, че въпросите на младежката безработица стоят на вниманието на Европейския съвет, като се предвижда средствата за „Младежка гаранция за младежка заетост” да се изразходват ударно през първите две години на новия програмен период. Министерството на труда и социалната политика е създадена работна група, която да изработи пакет от мерки за следващия програмен период, насочени към създаване на младежка заетост. Министерството на труда и социалната политика подкрепя и двата законопроекта. Заместник-министър Елкова посочи, че Министерството на финансите подкрепя и двата законопроекта, тъй като те не разчитат на допълнителна финансова помощ. Тя подчерта нуждата от правна регламентация на държавната помощ в този закон, тъй като предлаганите мерки по същество представляват държавно подпомагане. Народните представители бяха запознати със становищата на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите и социалните партньори. Министерството на труда и социалната политика подкрепя предложените законопроекти. Отчита се като удачно допълнение частичното субсидиране на отделни видове разходи на работодателите във връзка с наемането на безработни млади хора до 29 години. Подкрепя се въвеждането на нови мерки, чрез които ще се насърчава наемането на безработни млади хора до 29 години и ще се надградят съществуващите досега мерки в Закона за насърчаване на заетостта. Предложената мярка, регламентираща субсидирана заетост на непълно работно време, ще съдейства за намаляване продължителността на престоя без работа на младите хора. Дългосрочен ефект по отношение на кариерното развитие на младите хора ще има регламентираната мярка за частично финансиране на разходите на работодателите, които наемат за срок от 6 до 18 месеца квалифицирани младежи за работа на длъжности съобразно придобитата квалификация. Това е стъпка към придобиване на необходимия професионален опит за качествена и устойчива заетост. Подкрепя се предложението за регламентиране правото на стипендия на безработните лица, включени в мотивационно обучение по реда на Закона за насърчаване на заетостта. Министерството на финансите подкрепя по принцип двата законопроекта и счита, че те следва да се обединят в един. Промените в Закона за насърчаване на заетостта за 2013 г. следва да се реализират в рамките на съществуващия финансов ресурс за активна политика на пазара на труда, предвидени с Бюджет 2013. В контекста на правилата за държавните помощи и с цел да се гарантира правна сигурност за законосъобразно предоставяне на помощ се препоръчва предложения механизъм да се доразработи, с цел осигуряване на съответствие с правилата за държавните помощи. Доказването на съответствие с правилата по държавните помощи може да се приеме само, когато разработеният икономически модел съдържа всички изисквания и условия на съответно приложимия акт в областта. Предлага се да бъде извършен цялостен преглед на Закона за насърчаване на заетостта и на всяка от програмите и мерките в него, в съответствие с правилата на държавните/минималните помощи. Препоръчва се предложението да се съобрази с разпоредбата на чл. 36 от Закона за насърчаване на заетостта, като се обоснове наличието на разлика между двете. Конфедерация на труда ”Подкрепа” подкрепя първия Законопроект за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта и счита, че предлаганата мярка трябва да бъде част от цялостен пакет от мерки в тази насока. Конфедерацията на независимите синдикати в България подкрепя двата законопроекта. Те съответстват на политиката на КНСБ насочена към младите хора и изразена в „Интегрирана програма на КНСБ за насърчаване на младите хора „България на бъдещето”. Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепя принципно първия законопроект, но счита, че предложеното допълнение не е достатъчно за преодоляване проблемите на младежката заетост. Принципно подкрепя и законопроекта на Антон Кутев и група народни представители, като обръща внимание на следното: липсва финансова обосновка относно произхода на средствата; предвидените размери на държавната субсидия следва да бъдат по-големи от заложените; въвеждането на единно разрешение за пребиваване и работа на чужденци ще намали административната тежест за лицата, както и ще облекчи работата на държавната администрация, но в мотивите не е налице обосновка на дължимата държавна такса в размер на 400 лв. Българската стопанска камара подкрепя законопроекта на Сергей Станишев и група народни представители, като изказва следните съображения: Предоставянето на средства само за дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя не би оказало значително въздействие за наемане на младежи до 29 години без опит, спрямо другите безработни лица. Предложените преференции са изключително ограничени по обхват и размер и едва ли ще постигнат дългосрочен обрат върху заетостта на младежи до 29-годишна възраст. Българската търговско-промишлена палата принципно подкрепя предложените законопроекти със следните забележки: отсъства предварителна оценка на въздействието на предложените промени; размерът на таксата по § 14 не е обоснована, защото тя трябва да бъде на разходопокривен принцип; липсва финансова оценка на промяната в § 4 и създаването на нов чл. 16а във връзка със специалната регламентация за източниците на средства за насърчаване на заетостта. След проведената дискусия и обсъждане, Комисията по труда и социалната политика с 11 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 354-01-30, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 26.06.2013 г. - с 11 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

вносителите имат възможност да представят своите законопроекти. Пръв даде заявка господин Гьоков. Той ще представи

Разрешете ми от името на вносителите да Ви представя Проекта за Закон за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, внесен от Сергей Станишев и група народни представители. По данни на Националния статистически институт младите хора у нас са 26 на сто от населението на страната. Тяхното участие на пазара на труда и възможностите за качествена заетост са едни от най-тежките препятствия, пред които те се изправят. В условията на криза младежите се превръщат в особено уязвима група и към тях трябва да се насочат специални мерки. Провежданата до момента държавна политика за подкрепа на младите хора не намалява значително отрицателните последствия от кризата върху състоянието на пазара на труда и не дава надеждна перспектива за реализация на младежите в България. За последните четири години безработицата сред младите хора е нараснала повече от два пъти - с 15,4-процентни Същевременно над 51 на сто от безработните младежи са дълготрайно безработни, тоест липсата на заетост за тях продължава 12 и повече месеци. По темпове на нарастване на младежката безработица България е на едно от първите места в Европа. Равнището на безработицата сред младите хора нараства нараства с два пъти по-бързи темпове в сравнение със средния за страната, доказателство че кризата в много по-голяма степен засяга младежите, отколкото останалата част от населението. Нашето предложение цели да стимулира работодателите да наемат млади хора на работа, които влизат за първи път на трудовия пазар. В посочения случай се предлага държавата да стимулира работодателите чрез заплащане на определен период от време от 6 до 18 месеца на част от осигурителните вноски за сметка на работодателя срещу задължението за продължаване на трудовия договор на работника за още една година. Предлаганата мярка е различна по характер и съдържание от предлаганата до момента по чл. 36 от Закона за насърчаване на заетостта. Финансовите разчети показват, че за периода октомври – декември 2013 г. ще са необходими около 570 хил. лв. за включване на 5 хиляди лица, като средствата могат да бъдат осигурени чрез преразпределяне на неусвоените средства по отделните програми и мерки в рамките на утвърдените средства по Националния план за действие по заетостта за 2013 г. Разчетите са направени при възнаграждение равно на минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица 420 лв., и включени осигурителни вноски както за сметка на работодателя, така и 12% за сметка на държавата. Необходимите финансови средства за 2014 г. са около 4 млн. лв., за 2015 г. ще са необходими 3,5 милиона за приключване на 18-месечния период на заетите от предходната година и за наемане на нови 5 хиляди лица. За 2016 г. ще са необходими около 4 млн. лв. за приключване на периода на субсидираната заетост на втората група от 5 хиляди лица. Необходимите за 2014 и следващите години средства следва да се осигурят при планиране на дейностите и необходимите средства за изпълнение на Националния план за действие по заетостта за съответната година. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря, господин Гьоков. Това беше представяне на първия законопроект. Сега думата има господин Кутев да представи

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз няма подробно да се спирам на основните цели и мотиви за внасянето, тъй като в доклада на комисията те бяха споменати, колегата с представянето на предишния законопроект каза доста неща, които общо взето съвпадат като мотивация за внасянето на двата законопроекта. Ще кажа няколко думи относно законопроекта, който внасяме ние.

Така че първата цел е насърчаването на младежката заетост. Втората цел е да се осигури по-широк достъп на работодателите до участие в мерки за насърчаване на заетостта като един от инструментите за ограничаване на безработицата сред младите хора. Третата цел е да се създадат условия за подобряване на взаимодействието между институциите с цел оказване на своевременна подкрепа за включване в заетост и обучение на младите хора, които не учат и не работят.

на Европейския съюз, която се транспонира чрез внесения законопроект. По-конкретно ще се спра на тези мерки – какво предвижда законопроектът и каква е практически логиката на това, което предлагаме. Първата част е взаимодействието между институциите за повишаване ефективността на провежданата активна политика на заетост. Законопроектът регламентира периодичен обмен на информация между министъра на труда и социалната политика, министъра на образованието и науката и изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. заетостта. Тези служби досега са работили в синхрон, но тук се прави регламент, по който да може те да обменят информация. Обменът на тази информация ще създаде условия за оказване на своевременна подкрепа за включване в заетост и обучение на млади хора, които не учат и не работят. В момента стиковката между тези институции не е достатъчно добра. Условията и редът за обмен на тази информация ще се определят в споразумение между министъра на труда и социалната политика и министъра на образованието и науката. По този начин ще се осигури възможност на младите хора на възраст до 25 години да получават добро предложение за работа или продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на месеца след като останат без работа или напуснат системата на формалното образование. В крайна сметка това е целта на тези промени – да направим така системата на държавната администрация, че в рамките на четири месеца след изпадането им от образователната система или оставането им без работа да имат възможност да получат предложения или за по-нататъшно образование, или за работа. Няколко са мерките в законопроекта, които се занимават с ограничаване на безработицата и за подкрепа на заетостта при младите хора до 29 години. Част от тях се отнасят за подкрепа на заетостта на млади хора, които са с ниско, средно и под средно образование. Едното от тях е насърчаване на наемането на младежи до 20 години с основно и по-ниско образование и без квалификация за обучение на конкретно работно място под ръководството на наставник. Идеята е наставникът, който подпомага наетите младежи при усвояването на практическите умения, да притежава квалификация и професионален опит за съответната професия. Това, което предлагаме, предвижда да се субсидира заетостта на наетите лица, тоест да се плащат съответните заплати на наетите лица, както и възнаграждението на наставника. Това е първото предложение по отношение на насърчаване на заетостта. Второ такова предложение е е с цел ограничаване на младежката безработица. За нас е важно да се направи намаляване на продължителността на престоя без работа на младите хора, в резултат на което ние предлагаме субсидиране на заетостта на продължително безработните до 29-годишна възраст, наети за работа на непълно работно време. Субсидията ще се предоставя на работодатели, наели безработни младежи с непрекъснато поддържане на регистрация в дирекциите по труда над 12 месеца, като субсидията ще бъде за една година. година. Мерките, които предлагаме, не касаят само хората с ниско и под средно образование. Третата мярка е насочена към хората, които имат по-висока квалификация, към младите хора с по-висока квалификация. Законопроектът предвижда въвеждането на нова насърчителна мярка в подкрепа на заетостта на квалифицирани млади хора. По тази мярка ще се предоставят субсидии на работодатели, които разкриват работни места за наемане на безработни младежи на длъжности, съответстващи на придобитата от тях квалификация. Периодът на субсидията ще бъде от 6 до 18 месеца, като размерът й ще нараства от 30 на сто през първите 6 месеца, до 50 на сто от 7-ия до 12-ия месец включително и до 75 на сто за оставащия период. Идеята е тази субсидия да нараства, за да стимулира по-продължителен период на тази субсидирана заетост на младите хора. Още една мярка е регламентирането на правото на стипендия – тя беше спомената и в доклада на комисията – което ще даде възможност на лицата в неравностойно положение на пазара на труда, тоест тези с ниски доходи, да участват в обученията, тъй като досега не във всички обучения се предвиждаше стипендия. Сега се разширява обемът, като се дават възможности на тези, които нямат възможност да се издържат по време на обучението, да получават стипендия. Размерът на стипендията ще се определя ежегодно от Националния план за действие по заетостта. Още една мярка по отношение на подкрепа на заетостта при младите хора е усъвършенстването на законовата уредба при чиракуването. Промяната, която предлагаме, има за цел да осигури възможност на малки фирми с неголям брой заети лица и занаятчии, които да могат самостоятелно да упражняват занаятчийските си дейности. Те трябва да могат да наемат вече чираци и да ползват преференции по насърчителната мярка. Досега тази насърчителна мярка за чиракуването работеше, но при по-големи фирми. В момента с този законопроект

насърчителна мярка. Законопроектът има още една цел – да хармонизира българското законодателство в областта на трудовата миграция на чужденци, граждани на трети държави. За целта са предвидени изменения, с които се урежда създаването и условията за издаване на единно разрешение за пребиваване и работа за някои чужденци от трети страни.

даде положително становище, тъй като всички мерки, които предлагаме, няма по никакъв начин да утежнят бюджета, доколкото тяхното финансиране е предвидено в Националния план за действие по заетостта. Тук става дума за средства, които вече са предвидени в националния план и които практически се пренасочват от едно място към друго. Тези законопроекти ще имат реално въздействие върху младежката безработица и ще подпомогнат бизнеса, като в същото време не се нуждаят от допълнително финансиране чрез бюджета, а могат да използват досега съществуващите механизми и бюджети. Считам, че приемането на този законопроект е изключително важно и съвсем навременно. Благодаря.